glasanje.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad, odnosno za glasanje.Stavljam

da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

smo posebno odlučili da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, u

usvojila Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja.Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, u

na glasanje Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, u

usvojila Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.Narodni

da nije povređen navedeni član Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.Hvala. Hvala